Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Дискусията по наименованието на Законопроекта и параграфи 1 – 4 е приключена. Трябва да преминем към гласуване.

с оглед предстоящото гласуване правя проверка на кворума – моля за регистрация.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6.

чл. 45а: „Чл. 45а. (1) Лице, което нанесе щети на защитена територия, заплаща обезщетение. (2) Редът за установяване на щети, нанесени на защитени територии, и размерът на обезщетението се определят с наредба, приета от Министерския съвет.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. (1) В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон министърът на околната среда и водите издава наредбата по чл. 79, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча. (2) Обезщетенията за щети, нанесени от кафява мечка и корморан,

Откривам дискусията по наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“ и параграфи от 5 до 8, включително, както бяха представени от заместник-председателя на Комисията по околната среда и водите. Желаещи за изказване?

Поставям на гласуване наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, то е по вносител,

Постъпили са два проекта на решения за промяна в състава на комисии – единият е в състава на Комисията по енергетика, другият – на Комисията по образованието и науката.

Няма желаещи за изказвания. Прекратявам дискусията. Поотделно ще гласуваме двата проекта – един след друг.

първо място подлагам на гласуване Проект на решение за промяна в състава на Комисията по образованието и науката. Гласували

Преминаваме към гласуване на Проект на решение за промяна в състава на Комисията по енергетика. Гласували

ООО “Газпром Експорт“ и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД Народното събрание на основание чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Причината, колеги, да поискаме това удължаване е, че днес ще проведем първото заседание по изслушване. Миналата седмица не можа да се проведе тази комисия, защото отсъстваха шефът на „Булгаргаз“ и шефът на „Булгартрансгаз“ – не бяха в страната. Тоест днес е първото заседание.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, „Демократична България“ ще подкрепи предложеното решение, но позволете да направим едно редакционно предложение за създаване на т. 5 и 6 в Проекта на решение със следното съдържание, което ще Ви представя и в писмен вид. Нова т. 5: „Временната комисия установява всички факти и обстоятелства за периода 1 януари 2015 г. до 31 май 2022 2022 г., свързани с доставката на суров петрол от производител „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, в това число използвани посредници, предприетите действия от представителите на държавата в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, разликите между борсова и покупна цена.“ Нова т. 6: „Разглежда и анализира документите, свързани с установяването на съдържанието, страните и предмета на приетите и подписани документи, в това число и договори от страна на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, Министерството на енергетиката и Министерския съвет.“ От „Демократична България“ считаме, че проблемите, които през годините са насложени в управлението на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, отношението към изпълнение на различни публични задължения към държавата, дълбокото съмнение за зависимости от, разбира се, Русия, във вреда на България, проблемите, насложени с данъчните складове, с неизпълнение на данъчни задължения обосновават именно извършването на една такава проверка и в този смисъл правим редакционното предложение и се надяваме да бъде подкрепено.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, аз съм съгласен с това, което каза колегата Славов. Смятам, че е изключително спешно да се разгледат тези въпроси, защото си направих труда да проверя каква е била цената на петрола 2012 г. и се оказа, че тя е била по-висока, колеги, отколкото сега, по време на войната. Цената на петрола тогава, в периода март – април, е била 125 долара, а сега е 120, пет долара тогава е била по-скъпа цената на петрола, в същото време цената на горивата тогава е била 2,75, забележете, 2,75, сега е близо 3,50 при същото ДДС и при същия акциз. Тоест наистина какво се случва на пазара на горивата в България? Защо при по-скъп петрол преди 10 години, цената на бензина и на дизела е била по-ниска? Това, което също се опита да каже колегата, но не съвсем ясно, е, че всички имаме съмнения, че се купува руски петрол с 30-40% отстъпка, тоест на 70-80 долара, препродава се на „Лукойл“ по високите цени през фирмата доставчик и горивата в България стават най-скъпите от цяла Европа. Ето сега, на господин Мартин Димитров това му е много любима тема – сигурен съм, че и той ще вземе отношение в този дебат. Но, колеги, тази тема, която Вие предлагате, няма нищо общо с темата за газа. Този петрол нито го купува „Булгаргаз“, нито го купува „Булгартрансгаз“, какъвто е предметът на тази комисия. Тоест аз не мисля, че предметът на тази комисия може дотолкова да се измени, че да започне да разследва дейността на „Лукойл“. Затова Ви предлагам, и аз ще бъда един от съвносителите с Вас, ако нямате нищо против, господин Славов, сигурен съм, че и господин Мартин Димитров също ще се подпише за една такава комисия, да направим друга временна нарочна комисия, за да видим какво се случва с пазара на горива в България. Защото, повтарям още веднъж, преди 10 години при по-скъп петрол бензинът и дизелът са с един лев по-евтини и забележете, същият акциз и същото ДДС. Да не излезе някой тук да обяснява, че тогава акцизът е бил по-евтин. Благодаря Благодаря Ви, господин Добрев. Втора реплика – Владимир Маринов. Заповядайте, господин Маринов. Трета реплика – Цончо Ганев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи предложението за удължаване на срока предложението за удължаване на срока на работа на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от „Газпром“, но в същото време, господин Славов, не считаме, че това, което предлагате за анализ на всички факти и обстоятелства по отношение доставката на суров петрол в „Лукойл“ са тема на тази комисия. Нещо повече, бихме подкрепили такова предложение, но нека добавим към евентуалното създаване на нова временна комисия и още нещо – да проверим и да анализираме всички факти и обстоятелства по отношение на приватизацията на „Марица изток 1“ и „Марица изток 2“ три, извинявам се – на ТЕЦ-овете. Да видим как точно са се случили сделките, какво се е случило, какво плащаме и как го плащаме. Дайте, като сме почнали, да караме докрай. Така че, ако има такова предложение, нека да го обсъдим, но да бъде обект на работа на друга временна комисия, а не тази, която се занимава конкретно с газа, защото и без това там обемът не е никак малък и би следвало да си свършим работата както трябва, а не да я напълним със

Господин Председател! Господин Славов, преди няколко месеца в тази зала се гласува създаване на Комисия за промени в Конституцията – никакъв резултат! Председателят господин Иванов така и не намери за нужно да свика въпросната комисия. Преди няколко седмици от тази трибуна мисля, че господин Иванов изчете едно доста просторно слово, в което призова да започнат процеси по национализацията на „Лукойл“, след което, няколко минути по-късно, излезе финансовият министър и доста сконфузено обясни, че все пак това е швейцарска компания. Аз съм на същото мнение – че трябва доста обстойно да се разгледа абсолютно всичко, свързано с „Лукойл“ през изминалите години, какво и как довежда до това, че да имаме толкова скъп бензин и дизел. Комисията, на която в момента се иска да се удължи нейният срок на работа, е коренно различна. Тази комисия трябва да покаже, да докаже кой де факто и какво е довело до там, че ние да сме една от малкото държави, които на банки на „Газпром“, плащаме на посредници за 30% по-скъп газ. Защото се оказва, че искаме документи в тази комисия да се покажат, че правителството е гласувало на Министерски съвет, че няма да плаща, а не че нещо друго се е случило. Така че нещата, които се изискват в тази комисия като документи, и сериозността на тази комисия се различава от сериозната тема, която повдигате. Ние ще подкрепим създаване на нарочна комисия за „Лукойл“, приветстваме такава комисия, но не в този вариант, в който и без това не стига никакво време да се събира Комисията, да обсъжда всички документи, които се изискват от институциите. Затова не е този вариантът, който в момента искате да вкарате, една толкова съществена тема в друга тема. Нека първо да уточним за

Благодаря, господин Председател. Благодаря за репликите. Очаквана реакция, колеги, разбира се. Ние обаче настояваме нашите предложения да бъдат гласувани, защото времето, с което разполагаме, парламентарното време трябва да бъде пестено и усилията – концентрирани. Когато има създадена комисия, чийто предмет предлагаме да се разшири с тези две нови точки, най-логичното е именно тази временна комисия да обсъди въпроса, имайки предвид, че ако създадем алтернативна комисия, тя ще е със същия състав. Тоест две временни комисии с почти идентичен състав ще се занимават с тази тематика. И с оглед парламентарно време, процесуална икономия, позволете ми да използвам този юридически термин, правим и нашето предложение. То се вписва в цялостната ни стратегия, която обявихме от парламентарната трибуна – стъпки, мерки за депутинизация на държавата и „Лукойл“ е едно такова емблематично място, което съсредоточава много зависимости, от които българското общество трябва да се освободи. Разбирам и колегите, които казват, че биха подкрепили отделно решение. Да, ние имаме готовност да внесем отделен проект на решение специално за „Лукойл“, но молим все пак предложението, което направихме, да бъде подложено на гласуване. Ако не се приеме, веднага можем да внесем

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Струва ми се, че се отдалечаваме от предмета на решение, което ние предлагаме, защото то касае единствено „Булгаргаз“ и доставките на газ. След дупликата на колегата Славов аз съм още по-разколебан да подкрепя това допълнение, защото ми се струва, че това се прави, между другото, с цел да се замаже този скандал. Правите го, между другото, в някоя комисия ей така да го минем набързо, да го претупаме, да нямаме време да видим истинските факти и обстоятелства. Няма как да очаквате една комисия със съвсем различен предмет на дейност, с насрочени две заседания с повече от четирима директори, служители на служби и така нататък, които трябва да дадат разяснения по казуса с газа, да се занимава съвсем сериозно и целенасочено с проблемите с петрола и цената на бензина и дизела в България. Тоест, колеги, на мен ми се струва, че настоявайки да се гласува в тази комисия да се разглежда и този въпрос, Вие се опитвате да го замажете, Вие се опитвате да скриете истината и да я прокарате, между другото, в темата с газа, да разгледаме набързо на едно-две заседания, ако може, какво се случва там в „Лукойл“ и на две, на три да я закрием тази тема с два параграфа в доклада за газа. Така че, колеги, несериозно е това отношение. Пак се обръщам към господин Славов, ако има желание, да го внесе този проект на решение още днес. Аз съм сигурен, че не само аз, а и цялата група на ГЕРБ ще го подкрепим, защото ние първи повдигнахме тази тема още преди няколко дни – за цената на горивата, и защо при по-евтин петрол, при 10%, хайде не 10, а 5% по-евтин петрол на международните борси, отколкото в 2012 г., горивото е с 30% по-скъпо? Петролът е 5% по-евтин, пък горивото е 30% по-скъпо – къде отиват тези 35%, колеги? Не ги взема бюджетът, мога да Ви уверя в това, защото ДДС-то е същото, акцизът и той е същият. Тоест колкото е вземала държавата 2012 г., толкова взема държавата и сега. Само че някой взема едни 35% и Вие искате разследването, хайде да не го наричам разследване, защото ние сме парламент, но изслушването по темата, разглеждането на темата кой взема 35% повече от цената на бензина, на дизела и от всеки български гражданин, да я прокарате, между другото, в Комисията, която пък ще изследва друга тема, свързана с далаверите с покупката на газ. Единственото общо е, че и в двата случая вероятно става въпрос за някаква далавера. Но нека далаверите, отделните далавери да ги разглеждат отделни комисии. Благодаря. Благодаря, господин Добрев. Няма реплика от господин Иванов. Иво Атанасов – за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз ще гласувам против предложението на господин Славов не защото този проблем не съществува с „Лукойл“, а защото ще разширим предмета на обхвата, за който е създадена Комисията, и така няма да се свърши нищо – нито в едната, нито в другата посока. Днес удължаваме срока с един месец. Колегите са получили материалите, които са доста обемни, и за мен това е един чисто политически пиар от страна на ДБ, да кажат: ето, ние предлагаме, а примерно, ИТН не иска да разследва нещата, които стават в „Лукойл“. Консултирайте го предварително с коалиционните партньори, може да постигнем съгласие дали ще бъде разширен предметът на дейност на тази комисия, или ще бъде образувана нова комисия, за сме, но недейте по този начин. Аз утре ще предложа

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Да, няма икономическо рационално обяснение защо като руският петрол се търгува със сериозна отстъпка, толкова поскъпнаха горивата в България. Интересно е, че извън предложението на „Демократична България“ горивата в България. Интересно е, че извън предложението на „Демократична България“ няма други предложения за проверка по този казус, няма. Има много изказвания, повечето от тях емоционални, ама друго предложение сложено на масата няма. Не е редно по всеки казус да се прави отделна комисия. Тази конкретна комисия има само един предмет до момента и то е проверка за газа. Спокойно могат да направят две проверки – за газа и за петрола, ако имат желание да свършат работата до край, могат да я свършат перфектно. Няма проблем две проверки да бъдат направени, а иначе трябва да имаме отделна комисия за газа, отделна за петрола, а утре, ако има за тока – трета комисия, после четвърта, пета и така стават много. Още повече, колеги, колегите, които са работили вече по проверката в газовия сектор, това е енергетика, те са натрупали знания, опит и контакти и с летящ старт ще започнат втората част от проверката, която касае петрола. петрола. Колеги, поддържаме своето предложение и смятам, че Комисията може да бъде изключително успешна в своята работа. Например държим и на обстоятелството нейният председател, колегата Даниел Митов, да се запознае с представителя на държавата в „Лукойл“, защо той например не е писал доклади, така се разбира от моя въпрос, отправен към министъра на енергетиката, да го попита защо няма доклади за съответните години, кой го е назначил, защо така се е случило? Всички тези въпроси могат да бъдат изяснени и най-важният въпрос, който хората ни задават всеки ден и няма отговор, защо цените на горивата поскъпнаха повече предвид цената на петрола, който се търгува със сериозна отстъпка. Икономически сериозен отговор тук до момента никой не е дал. Уважаеми колеги, разумното и рационалното нещо е тази комисия да има две неща, с които се занимава, а Вие знаете, че обичайните комисии гледаме 10, 20, 30 неща и се справяме, колеги. Така че не ми казвайте, че една Комисия два въпроса не може да разгледа и освен това, пак казвам, утре ще кажете, че трябва да има и Комисия за тока, тя ще бъде третата, после за водата четвърта и така нататък, а това не е добър, не е рационален подход. подход. Нека да не търсим оправдания и накрая Ви напомням, че има само едно предложение и това е предложението на „Демократична България“ други предложения за проверка на петролния сектор няма. Надявам се, в пленарната зала, колеги, да гласувате за и да започне от утре да се работи по тези тема, а другото е отлагане. Благодаря

което не съответства с повишението на международните пазари на петрола, че няма направени предложения от страна на ГЕРБ, и ще Ви припомня заседанието миналата седмица, господин Димитров, в Комисията по икономическа политика, където имаше едно предложение в Закона за защита на конкуренцията. Господин Димитров, мислех, че ще постигнем с Вас консенсус и с колегите от „Демократична България“, а може би и с друга част от управляващото мнозинство, в което предложение се целеше точно да се намери този инструментариум в Комисията за защита на конкуренцията да може да обследва точно такива необосновани повишения, които не се базират на икономическа логика. Вие тогава не допуснахте моето предложение с Вашето гласуване и част от управляващите дори да бъде разгледано и да бъде включено в Доклада на второ четене. Затова предложението, което правите днес – колегата Славов го направи, аз не мисля, че тук му е мястото. Колегата Добрев също заяви това, което смятаме, че ще бъде подкрепено, да бъде създадена да се обследва наистина цената на колонката и цената на горивата, които се произвеждат в „Лукойл“. Вие казахте – не знаем защо се повиши цената на петрола, а аз мисля, че Вие като управляващи трябва да си давате сметка за това, което говорите и Вашите министри говорят, и какви послания излизат от Министерския съвет и ще Ви дам само един пример – как за последните две седмици се вдигна цената на колонките и на тотемите, които се наблюдават на веригите бензиностанции с 25 – 30 стотинки. Направи ли Ви впечатление, колеги управляващи? Със сигурност Ви е направило, господин Димитров, кажете ми, не съответства ли точно това с периода, в който се обяви управляващото мнозинство, че ще компенсира всички български граждани, включително тези с колите за 200 хил. лв., и тези с колите за 2 хил. лв. с едни 25 стотинки пак от държавния бюджет. На мен ми направи интересно впечатление, че може би това се пренесе директно в цената на бензина и дизела, това обещание за компенсация. Ето тук също трябва да се замислите, когато имате управленски решения и каква комуникация излиза от Вашето правителство. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Иванов. Втора реплика от Делян Добрев. Трета реплика от Владимир Маринов. Господин Димитров, аз не съм съгласен с Вас, че Вие сте първите, които правите това предложение, не защото някой друг Ви е изпреварил и е първи, а защото това не е никакво предложение. Предложение за редакция в друга комисия тук, от зала, е само за да може темата да мине между другото и да се претупа. Пак, още веднъж Ви казвам, моето впечатление е, че Вие се опитвате да скриете истината, а не да я покажете. Дадено предложение означава Вашата група да се събере, които от Вас желаят, разбира се, и да подпише предложение за нарочна комисия, в която да посочи мотиви, в която да посочи анализ какво се случва на този пазар, защо го иска, кой ще изслушва, колко дълго ще продължи тази комисия, как ще приключи тази комисия – с предложения за мерки ли, със сигнал до ДАНС и прокуратура ли? Ето това е сериозното отношение към работата на парламента, господин Димитров. И още нещо, дори не е необходимо да правите предложение тук в парламента. Вие сте управляващи вече половин година. Защо не вземете мерки? Защо горивата струват с 35% повече и Вие тук се правите на първите, които сте се сетили за този проблем, при положение че Вие сте управляващи и във Вашия мандат горивата са с 35% по-скъпи от същата цена на петрола през 2012 г., при същия акциз и при същото ДДС. Не създавайте комисии, или ако е комисия, поне да е нарочна комисия. Но вместо да се опитвате в Комисията за газа да претупате темата с комисията за горивата не Ви прави чест. Ако все пак мнозинството е решило, Комисията за газа да се занимава и с темата за петрола, поне удължете срока с три месеца, за да можем поне да изслушаме част от хората, които имат отношение към тази тема, защото в един месец да свършим всичко накуп е съвсем несериозно.

Благодаря Ви, господи Председател. Уважаеми господин Димитров, още веднъж ще подчертая, че не е лошо предложението Ви да се анализират всички факти и обстоятелства, касаещи цената на нефта и ситуацията около „Лукойл Нефтохим“, но това не е предмет на дейност на настоящата комисия, която обследва газа. Нещо повече, може би Вие знаете по-точно отговора, ако не ме лъже паметта приватизацията на „Лукойл Нефтохим“ беше извършена именно от правителството на господин Костов. Приватизацията на „Марица изток 1“ и „Марица изток 3“, за което ние ще настояваме също да анализираме всички факти и обстоятелства, също беше извършена от това същото правителство със същия министър-председател. Дайте да не ги делим на това кой какво е приватизирал, а като сме тръгнали да проверяваме, да караме наред. И не е толкова страшно да се създават комисии. Въпросът е резултатът от тяхната работа да бъде такъв, какъвто в крайна сметка очаква обществото. Знаете, че има една приказка – ако искате да не се свърши работа, дайте да създадем комисия. Ако пък искате създадената комисия да не свърши никаква работа, натоварете я с максимум отговорности. Така че дайте да не разводняваме повече въпроса и да вървим напред. Благодаря Ви. Благодаря, господин Маринов. За дуплика, господин Димитров, заповядайте. Уважаеми колеги, от всички реплики разбрах, че темата била много важна. Всички казаха – темата е много важна. Обаче казаха, не я разглеждайте в тази комисия, направете си друга комисия, тоест, така, ако можем да я забавим. Иначе е много важна, казаха всички колеги. Много драматично, важна е чак, обаче да не бързаме с нея, ако може друга комисия тепърва да създадем оттук нататък. Защо колеги? Притеснявате се, че една комисия не може да разгледа две теми, две енергийни теми в една комисия. Една комисия на може да разгледа две енергийни теми, за това става въпрос. Може, ако желае, може, колеги. Да, ако се налага, нека срокът да бъде удължен, но може би няма да се наложи. Нека да бъде този срок, ако се налага удължаване, това ще се направи. На репликата на господин Иванов. Господин Иванов, Вие казахте за тези, които не разбраха контекста, следното нещо: че КЗК в момента няма правомощия да разследва подобни ценови аномалии. Само че ние смятаме, че има. И че проблемът е другаде. Проблемът е, когато една такава комисия прави една проверка на място, на година, тя каквито и правомощия да има, господин Иванов, няма да стане, разбирате ли. Няма да стане просто. Не е проблемът в правомощия, проблемът е в начина на работа. Между другото, ние работим по един конкретен много смислен законопроект за повече конкуренция на пазара на горива, който скоро ще представим на Вашето внимание, така че да видите, че освен създаване на комисия работим и по законодателната част на въпроса. Но днес, колеги, конкретно, можем да вземем две решения. Аз се чудя, при положение че всички от Вас от залата, включително колегата от БСП, казахте, че темата е страшно важна, защо никой друг не е предложил създаването на комисия? Никой не е предложил. Такова предложение няма. Тоест, вижте какво излиза – на единственото предложение, сложено на масата, Вие казвате: „Ама защо точно днес, защо сега, защо към тази комисия добавяте второ направление на работа.“ Но няма на масата друга идея, друго подобно предложение няма. Тоест, всъщност Вие се опитвате такава проверка да не бъде извършена. Това е цялата работа. Затова, колеги, Ви предлагам следното нещо: да подкрепим разширяването на мандата на въпросната комисия. Тя е с енергийна тематика, има всички шансове да

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, да намалим малко страстите. Преди един месец дневният ред на обществото беше да разбере защо и по какъв начин се премина на спиране на договора с „Газпром“ и доставките на газ чрез посредници и каква е цената на газа, който се доставя в момента? И комисията има за цел оттук нататък все пак да има яснота, за да можем да обясним на нашите избиратели, след като вече сме диверсифицирали газа, колко по-евтин газ ще получаваме и от къде. Това е идеята. Вижте колеги, за един месец ние трудно се събрахме, за да приемем правилата. Директорите и министрите станаха туристи и летят от Азербайджан до Америка, от Америка до Азербайджан. Ако ние до един месец или до 45 дни не излезем с доклад на тази комисия, за да обясним защо все още продължаваме да нямаме газ и включим в тази комисия онова, което искат в момента колегите от „Да, България“, това означава тази комисия да не си свърши целта – нито по първата тема, нито по втората тема. Ще Ви помоля, колеги, да не използваме омразата си към една страна, защото търговските отношения и приватизацията, която беше направена от времето на Иван Костов, „Да, България“ имаха възможност досега да направят всичко възможно да анализират и приватизацията, да представят пред обществото грешките, които са допуснати тогава, и ако има и положителни страни, разбира се, и положителните страни. Още повече не само господин Иван Костов, аз си спомням господин Мартин Димитров, който в момента със стремежа си да стане председател на Комисията по защита на конкуренцията, беше председател от 2015 г. и на Комисията по енергетика. И се чудя сега аз – предлагате от 2015 г. досега да разгледаме дейността на едно предприятие, българско предприятие, когато Вие сте управлявали през този период от време. В кого се съмнявате – във Вас самите ли се съмнявате?! Много Ви моля, колеги. В тази зала, правени са много глупости, дано поредната глупост да не направим. Дайте, господин Председател, да гласуваме, да удължим срока и да направим така, че, защото разбрах от господин Славов, че много бързаме, защото времето на парламента е било много кратко, така разбрах, за да включим и тази комисия, и в тази комисия разследването и на „Лукойл“. Ако смятате да прекратите дейността на Народното събрание, да спрем и тази комисия тогава. Но по-добре е, така както е записано в Комисията, предметът на дейност е много сериозен, материалите са много сериозни. Трябва да знаете, че първите материали, които ги получихме, особено от гледна точка на спиране на доставката, са една флашка, които може би 24 часа да ги чете, човек няма да му стигне времето. Моята молба е – нека всеки да се смири. Да оставим омразата. Да оставим дребните игрички как и по какъв начин да пречим на онова, което сме тръгнали да вършим. си свърши тази комисия работата с газа и тогава, ако искате не само за „Лукойл“, може и за горите да внесете комисия, защото институциите в тази държава трудно работят. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Аталай. Реплики към господин Аталай има ли? Няма. Следващото изказване е на господин Даниел Митов. Заповядайте, господин Митов.

благодаря на колегите, които се изказаха до момента, от гледна точка на това, че подкрепят удължаването на срока на работа на Комисията. Знаете, получихме достатъчно много материали. Те наистина са много, както и спомена господин Рамадан Аталай, трябва да проведем още няколко изслушвания, така че да можем да натрупаме достатъчно информация, на базата на която да напишем доклада. Имаме вече предостатъчно, просто ни трябва още малко време. Второ,

която всъщност беше създадена не за да регулира пазара по някакъв начин през бензиностанции, а през складова база, където всъщност се крие и разковничето за това защо пазарът е монополизиран в момента и защо цените са такива, каквито са. Това едно. И второ, нито искаме да има забавяне на комисията, която предлагате, защото според мен също е хубаво да си се създаде отделна комисия, която да си разглежда въпроса за петрола и нито искаме да бавим подобен тип работа, нито да я отлагаме, нито нещо да остане скрито. И аз даже ще предложа нещо повече, да включим към предмета на работа на тази комисия и въпроса защо сегашното правителство предложи България да получи дерогация по вноса на руски петрол? Защо България е една от малкото държави в Европейския съюз, заедно с Унгария апропо, които са изключение от санкциите срещу вноса на руски петрол. Това е много важен въпрос и е свързан директно с „Лукойл“ и с нещата, за които Вие говорихте. И аз мисля, че Вие ще подкрепите, аз съм убеден. Така че предлагам, както предложиха и другите колеги преди мен, да си създадем отделна комисия, може същите хора да влязат, никакъв проблем, въпросът е да си създадем отделна комисия, която отделно да си разглежда по подреден, ясен начин, да си се фокусира върху тази тема и да си излезе със съответния доклад, така както ще направим и ние този път с вече създадената временна комисия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Митов. Има ли реплики? Заповядайте, господин Добрев. Господин Митов, Вие изложихте един много съществен аргумент, който ми се струва, че не стана ясен на залата. Вие споменахте и споменахте, че нейната цел е била не да строи бензиностанции, а да увеличи конкуренцията на пазара на горива в България. Това обаче не стана ясно. Е, как? И аз ще Ви кажа как. Господин Димитров сигурно ще стане да потвърди, че това е точно така. Една от основните пречки на навлизането на повече компании на пазара на горива в България е това, че нямат складове, нямат данъчни складове за съхранение на задължителните резерви. Тази Държавна петролна компания щеше да изгради такива складове и да ги дава на всеки, който иска, за да отговори на условията на закона, да съхранява гориво и да внася гориво в България. Между другото, говорих случайно с една от тези компании и те казаха: ами ние не може да внасяме, защото няма къде да го съхраняваме. Тези, които съхраняват в складовете, не дават на други да съхраняват там, за да не им правят конкуренция на пазара на горивата в България. И какво направи сегашното управление, което уж много се бори за конкуренция? Ами закри я тази компания. Закри я! Направи така, че и в бъдеще да няма такива складове, никой да не може да влиза да се конкурира с „Лукойл“ тук, на този пазар, за да може „Лукойл“ да ни взема с 35% по-висока цена, при същата цена на петрола преди 10 години. И това ще го повторя днес, ако трябва и 100 пъти в тази зала, за да могат всички колеги да ме чуят. През 2012 г. цената на петрола е същата, по-ниска всъщност, пет долара по-ниска, акцизът е същият, ДДС-то е същото, горивото е с 30% по-евтино. Сумарно 35% плащаме повече днес

Благодаря, госпожо Председател. Колега, ама въобще никакви граници явно нямате. Аз бих се срамувал, няма да е преувеличено да ползвам жаргон, потрошените, потънали, изгорели пари на българските данъкоплатци за тази авантюра, която наричате Държавна петролна компания. И въобще в цялото изложение колегата започна, че планът бил с държавни складове, те да регулирали цените, а не с верига бензиностанции. Аз много добре помня, защото съм бил в тази зала, Вие обявихте план минимум 100 държавни бензиностанции да бъдат открити. Създадохте я тази компания, инвестирахте десетки милиони пари на българските данъкоплатци и стана едно голямо нищо. Както с ремонта на язовирите, както с много други неща, това е просто поредното голямо нищо от ГЕРБ. И сега да излезете и да кажете – естествено, в стила на Борисов, който казва: „Аз като управлявах, беше еди-си колко бензинът, сега е еди-си колко бензинът“, разбирате ли? Защото това е причината, че Борисов, ако ни управляваше и война нямаше да има, и криза нямаше да има, и инфлация нямаше да има… Ако беше Борисов на власт, всичко щеше да си е постарому, щяхме да имаме още 10 държавни компании, които да източат още стотици милиони държавни пари. Тази компания е закрита, защото нито имаше експертен капацитет, нито някаква физическа и фактическа възможност да регулира и да влияе на пазара. Тя беше поредна черна касичка на ГЕРБ, в която едни хора усвоиха едни пари, и резултатът за бюджета беше този. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Чухте сериозните аргументи на колегата Добрев. Той казва така: „При тези цени на петрола цените на горивата са ненормално високи.“ Ами правилно, господин Добрев. Защо не искате тогава да се направи комисия, която да провери какво става? (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Ама абсолютно сте прав. И като го знаете това нещо, Вие трябваше да кажете: „Да, има голям проблем, прави сте колеги. Ние ще подкрепим, защото виждаме тук голям казус и веднага трябва да се направи комисия, която да започне проверка.“ Вие какво казвате: „Има голям проблем, сериозен казус, дайте нищо да не направим.“ Това ни казвате Вие.

държавни бензиностанции. Специално направих една справка и тя показа, че България на глава от населението е на първо място в Европейския съюз по брой бензиностанции. Това не е проблемът. И бяха тръгнали колегите от ГЕРБ да правят нови държавни бензиностанции, което очевидно няма как да реши въпроса. А по отношение на данъчно-акцизните складове. Колеги, знаете, и колегата Добрев знае, че аз съм човекът, който тази тема съм повдигал десетки и стотици пъти, дори и бях направил едно ключово предложение: складовете да декларират наличностите към Министерството на финансите, което се оказа, че в Закона за акцизите и данъчните складове по времето на предишния кабинет е модифицирано по следния начин, няма регулярност – дадена им е възможност всеки да го декларира, където му падне. Проверката, която извършихме, показа, че едни имали уебсайтове, други имали телефон, трети имали пазач, който трябва да каже нещо по темата, тоест имахте много време за тази реформа. Ако желаехте да има държавни складове, до които да има достъп до конкурентна база, колеги, за 12 години трябваше да сте го направили.

Така че ако не приемате нашите аргументи, чуйте неговите и подкрепете да създадем веднага комисия, която да работи по темата. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Добрев. Господин Митов, заповядайте за дуплика.

Прав сте, господин Димитров. Трябва да създадем комисия – това, което предлагаме ние, а не да разширяваме обхвата на дейността на настоящата комисия. Трябва да създадем друга комисия и ние Ви казахме, че не само ще подкрепим създаването на такава комисия, ще го подкрепим веднага бързо, имаме и желание и всичко останало. Това е едно. Второ, когато си говорим за създаването на складова база, ако Вашата оценка е, че понеже не е създадена, затова в момента цените на горивата са такива, защо закрихте а не я ползвахте, за да продължите работата по създаването на тази складова база? Защото закриването на Държавната петролна компания беше чисто лобистки акт в полза на „Лукойл“. Господин Божанков, ние сантиментална връзка с „Лукойл“ нямаме, Вие имате, да... Така че това е реалността. Ако някой искаше да свърши работа и да създаде въпросната складова база, можеше да го направи през въпросната Държавна петролна закрива. Господин Димитров, предложете създаването на временна комисия за изследване на тези въпроси, ще я подкрепим, но аз още веднъж ще повторя условието, за което аз лично ще настоявам, да изследваме темата защо сегашното българско правителство поиска дерогации за България, изключения за България за внос на руски петрол, при положение че цяла Европа е санкционирала вноса на руски петрол?

Понеже Славов говори за процесуална икономия, за губене на парламентарно време, ние вече час и нещо се упражняваме за Петролната компания, за други глупости, свързани с „Лукойл“. Ние не възразяваме да има отделна комисия. Всичко, което е ставало през годините, всичко, което става сега, да бъде проверено, но дайте да се съсредоточим върху гласуването на тези две точки –удължаваме ли срока, приема ли се предложението на Славов, и повече да не се упражняваме в говорене и политически пиар.

колегата Митов, когато се обърна към мен с думите си, че имам някаква емоционална връзка с „Лукойл“. Не е допустимо да се отправя такова внушение от трибуната, госпожо Председател, защото по мое време, или аз не съм управлявал, когато „Лукойл“ не е платила един лев данък. ГЕРБ управляваха, когато „Лукойл“ не плащаше данъци. Емоционална връзка все пак, господин Митов, може да има само човек, и хора, и партия, която лично с фирмата си е охранявала тръбите на „Лукойл“.

Заповядайте, господин Аталай. Помолих Ви да спрем с емоциите, помолих Ви да спрем със загубата на парламентарно време и да пристъпим към действия. Основното нещо, което исках, е да оставим тази комисия да тръгне да работи по темата, по предмета на дейността си. Много моля, тези, които излязоха тук и хвърлиха фойерверки, за да включат т. 5, 6, нека да внесат предложение за създаване на временна комисия за разглеждането от приватизацията през 2015 г. до сега за дейността на „Лукойл“. Движението за права и свободи ще бъдем първите, които ще ги подкрепим. Сигурно очаквате пак ние да го внесем.

госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз се изненадах малко от продължителността на дебата. Ще Ви кажа защо, колеги? Има Проект на решение, но за удължаване на срока на действие на една Временна комисия. Една Временна комисия, колеги, която по множество публично изнесени информации, а и енергийни експерти коментират, да даде отговор защо едно решение на управляващите – на Министерския съвет или някои дружества, прекратиха доставките на газ от един доставчик и се появи едно междинно звено със същия газ, който се използва в българските домакинства и бизнес, само че с едно условие, колеги, вече на 30% по-висока цена. Това е предметът под една или друга форма, да се развие в тази комисия и да излезе с доклад. Аз съм изненадан, че колегите от управляващото мнозинство – от „Демократична България“, решиха да разводнят дебата, като вкараха една също съществена и важна тема защо цената на горивата, както първи от ГЕРБ изнесохме, са с 35% повече без промяна на борсовата цена, без промяна на акциз, без промяна на ДДС българските граждани плащат с 35% повече? Обаче, колеги, сега тук да бъдем упреквани – за първи път наблюдавам може би нещо такова в пленарната зала, управляващите да се карат на опозицията. Ама, колеги, предложете го. Това е важен въпрос за цената на бензина, ама не може да го вменявате на нас. Колегите от „Продължаваме Промяната“ не чух да се изкажат един път. Вие не си ли говорите? промяна… Промяна има, за съжаление, негативна, нямате управленска програма. Вкарайте ги тези точки в нея. Колеги, обръщам се към Вас – оредяха редиците на Промяната, бъдете последователни, колеги, вкарайте такъв проект за решение, но не размивайте Комисията, която е създадена за разглеждане на тридесетте процента на комисионери, вмешатели, цената на газа. газа. Имайте предвид, колеги, че ще гледаме бюджет следващата седмица. Вие, ако не си говорите, не е добър показател. Дайте да гласуваме Проекта за решение, аз съм сигурен, че ние, или Вие – който и да вкара такъв проект за решение, и БСП ще го подкрепят, сигурно и „Има такъв народ“, но не може управляващите да се карат на опозицията, че те не правят нещо. Това е прецедент. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Има ли реплики? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, аз нямам намерение да Ви се карам, но ще взема кратка реплика, по-скоро адресирана към голяма част от изявленията на членовете на Вашата партия, и по-специално към господин Делян Добрев, който едва ли не се обяви като защитник на конкуренцията на пазара на горивата. Аз ще Ви припомня. През 2018 г. – месец юли, беше внесен един законопроект от един впоследствие Ваш министър – Емил Димитров се казва, който от много хора беше определен като лобистки в полза на монопола и ограничаващ малките търговци на горивата в България, за който Вие гласувахте тогава за и се прие – 2018 г., месец Отделно, съгласен съм с някои неща, които казва господин Добрев, но имайте предвид, че Вие най-добре знаете, че този най нисък акциз в България, който е, той е от над 10 години, а през това време аз съм правил доста анализи и когато се махнат ставките акциз и ДДС, Вие много добре знаете, че в България горивата бяха в топ 3 преди ставките в Европа. Аз тогава не съм видял Вие нещо да предприемете относно либерализацията на пазара и да се оправи ситуацията с данъчните складове, със складовете за резерв. Така че това исках да Ви репликирам, кратко. Благодаря.

знаете ли защо е такава продължителността на дебата? Защото това управляващо мнозинство, което дойде на власт със заявка да спре ин хауса, в момента се опитва да саботира следващата точка в дневния ред, така че да не мине. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Несторов. Трета реплика – господин Добрев. Всъщност, господин Иванов, Вие не сте прав! Те не искат да разберат какво се случва на пазара на горивата, те искат да потопят темата с далаверите в газа, защото виждате, че ние тук 45 минути говорим за цената на бензина и на дизела, а всъщност темата на тази точка е, че се появиха едни посредници, които товарят цената на газа с 30% и ние плащаме само за месец май 100 милиона повече, отколкото трябваше да платим. за да не се говори за тези 100 милиона, днес ни се подхвърлиха тези пета и шеста точка, за да може, от една страна, с един куршум два заека – и цената на бензина, и на дизела да ги претупаме покрай другата комисия, пък и да не се чуе кой е откраднал 100-те милиона от газа. Благодаря. Благодаря, господин Добрев. За дуплика – господин Иванов, заповядайте. аз не обвинявах Вашата парламентарна група, обвинявах колегите от управляващото мнозинство най отдясно от залата, че те се опитват да се карат на залата, при положение че наистина имат и законодателна инициатива, имат и мнозинство, имат и министри, голяма част от обещанията им остават думи в пространството – не се материализират. Колега Несторов, аз се надявам да съм последният изказващ се по тази тема, защото сте прав, цялата кампания, която протече на управляващото мнозинство в момента, беше върху това колко лоша е ин хаус процедурата в Закона за обществените поръчки. Като гледам Като гледам и министър Караджов казва, че се работи по нея – ще се строят по нея пътища, и това е единствената такава процедура, така че те едно по едно предизборните обещания и агитации си намират мястото. Господин Добрев, абсолютно съм съгласен, аз това казах и в основното си изказване. Тези 100 милиона, които потъват от джоба на българския гражданин и на българския бизнес, които се изпаряват, колеги, днес не са предмет на дебат, а именно: тази комисия, която създадохме, е да разследва точно далаверите в посредниците на газа. Така че, колеги, като знаете, че има и такива в „Лукойл“, внесете друго предложение в Комисията, ще подкрепим. Но ние искаме да разследваме, тази комисия да излезе с предложения, становища, заключения, обосновани на факти и изслушвания, доколкото чувам, много материали са постъпили в Комисията, срокът на нейното действие да бъде удължен и да видим къде отиват тези 100 милиона на месец. Със сигурност

Заповядайте, господин Ганев. Станаха почти всички парламентарно представени партии, с изключение на „Продължаваме Промяната“, да обяснят това, което предизвикаха „Демократична България“ с предложението си да вкарат в една и без това изключително тежка Временна комисия темата за „Лукойл“. Всички казахме и заявихме, че тази тема е достатъчно важна, за да има отделна комисия, да разгледа всичко, но комисия не както за конституционните промени, която да е мъртвородена, а да е реално действаща. В момента обсъждаме неща, които са пределно ясни. Господин Димитров си позволи да обяснява, че че не се било направило нещо някога от предишните управляващи. Извинявайте, Вие управлявате шест месеца, преди това с малки изключения този Министерски съвет управлява още половин година. Къде е правителството шест месеца да направи всичко, което може за данъчни складове, за проверки, за данъци – за всичко, за абсолютно всичко? Нима финансовият министър не може да предизвика каквото реши за проверка и да направи всичко нужно, за да прекрати това нещо, за което Вие в момента искате да създавате комисия?! Може, абсолютно може, но трябва воля. Не става с правене на временна комисия, която да разглежда нещо, което накрая да излезе с един доклад, който да потъне. Защото един месец мина, откакто се създаде комисията за разследване защо България спря да купува газ от Русия след решение на Министерския съвет, на който е гласувано това нещо да стане, и тази комисия не е решила нищо по ред причини – обективни и субективни. Искате да направите нещо още по-парадоксално – да вкарате още по-голяма тема в тази комисия. Ще припомня, че когато се гласува тази комисия да се създаде, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ вкарахме и предложихме комисията да е с три месеца и да има доста по-широк обхват. Точно Вие от „Демократична България“ гласувахте против. Къде е точно демагогията и кога точно сте искрени Вие от „Демократична България“?! Сега или тогава? Сега, когато управлявате половин година с това правителство и не правите нищо, за да спрете безобразията, които сами обявявате от „Лукойл“, или когато половин година не сте предприели дори и минимални стъпки за решаване на проблема с акцизните складове? Кога сте искрени? Или, както един представител от ДПС обяви, че най-вероятно се гласите Вие да сте следващият председател на Комисията за защита на конкуренцията, или не знам вече и аз това дали е така. Няма абсолютно нищо лошо. Въпросът е кой кога е искрен и какво иска да постигне, защото всички тук, в този парламент, сега заявиха, че ще подкрепят създаването на такава комисия и сега щяхме вече да сме я създали. Вкарайте го, за да започне да работи Комисията. Но по-важното е какво прави правителството. Защо не решава проблема, който Вие искате тук парламентът да реши? Когато някои неща се прехвърлят, обявява се, че парламентът не трябва да се меси в работата на изпълнителната власт, а изпълнителната власт какво прави в този казус? Абсолютно нищо – това, което правеше Те направиха ли за данъчни складове процедурите? Не. Вие направихте ли го? Абсолютно същото. Затова казваме: Вие и Вашето мнозинство е много от същото – никаква разлика няма между Вас и тях. Абсолютно никаква! Напротив, Вашата коалиция води моралното разложение със себе си. Благодаря, господин Ганев. Реплики към изказването на господин Ганев има ли? Заповядайте, господин Димитров. Колеги, четенето не е задължително, но в повечето случаи помага. Има случаи, когато може да доведе до усложняване на ситуацията, но често е голяма помощ на народния представител. Например председателят на КЗК, уважаеми колега Ганев, трябва да бъде юрист по образование – така пише в закона. Ако сте го прочели – знаете, ако не сте го прочели – не знаете, и говорите неща, които не са верни. Така че – запознавайте се с тези факти. Репликата ми, разбира се, е към господин Ганев, да му обърна следното внимание. Голям проблем беше последните години, че вместо да се създаде повече конкуренция, ГЕРБ приеха един закон срещу малките бензиностанции – тема, по която ние водихме битка с години. Тоест те се опитаха да унищожат малките бензиностанции, създавайки високи изисквания, ограничения за тях – това беше огромният проблем. Вместо повече конкуренция, те искаха по-малко конкуренция. И знаете ли, няма едно решение на пазара на горива, има серия от мерки, които заедно могат да бъдат предприети. Живот и здраве, скоро ще имаме законопроект за повече конкуренция, по който работим – много смислен. Живот и здраве, скоро трябва да имаме нова КЗК, която да бъде избрана от това Народно събрание, да бъде силна, работеща, ангажираща се с фактите. Трябва да се създаде и повече конкуренция в рамките на данъчните складове – и по това има идеи как да се работи. Но истината е следната: до вчера нямаше никаква воля по въпроса. Сега има добри идеи, които трябва да се превърнат в действия, но българските граждани, уважаеми колега Ганев, Ви питат всеки ден: абе защо този руски петрол се търгува с 30-40% отстъпка, а са такива цените на горивата. Нали Ви поискаха да направите комисия там, Вие как гласувахте? Вие ще кажете: „Ами аз не подкрепих, защото им казах на тези колеги, че темата е важна, ама да си направят отделна комисия.“ Ако нещо е важно, какъв е проблемът да започнем да работим по него днес? Да, ние ще внесем отделно решение за отделна комисия, ако се налага, но никакъв проблем няма, уважаеми колеги, тази комисия да гледа две неща. Става въпрос за две неща, абе хора, не за 20. За две неща става въпрос! За две неща! Може спокойно да свърши работа за две неща. Едното нещо е защо е спрян газът? Това може да се изясни за три дена, ако имат желание.

щяха да предложат извънредна точка в дневния ред, цялата зала щеше да гласува за и още днес щяхме да създадем и другата комисия, която да се занимава точно с този въпрос. Само че те не искат това! Те не искат да има отделна комисия, която да напише отделен доклад, която в рамките на един, два, три месеца, колкото е необходимо, да изследва този въпрос, този пазар, да каже защо плащаме с 35% по-скъп петрол, отколкото трябва да плащаме, а искат да прикрият истината за това кой взе 100-те милиона, както няколко пъти става въпрос, през месец май. През месец май някои посредници си напълниха джобовете със 100 милиона и ето тази тема трябва да се скрие. Затова са всичките тези упражнения от пленарната трибуна. Благодаря. Благодаря и аз. Трета реплика има ли към Цончо Ганев? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Ганев, и след това за процедура Емил Георгиев. Господин Председател! Господин Димитров, преди да давате съвети кой да чете и кой да не чете, е хубаво да слушате какво се говори в тази зала, а не да си ровите по компютъра или телефона. Господин Аталай каза за това, че са Ви гласели за новия председател на въпросната комисия. По отношение на Комисията, извинявайте, явно забравяте. Преди няколко месеца Вашето мнозинство промени правила, процедури, критерии за избор на шеф на КЕВР. Не е проблем Вашето мнозинство, ако Вие сте се разбрали – ако, казвам пак, Вие да бъдете нагласен и да бъдете сложен там. Така че, хайде, нека да сме откровени, поне веднъж Вашата коалиция да излезе и да говори истината. Кажете истината, не е нужно, няма да Ви заболи. Да, Иван Костов продаде „Лукойл“. Да, Иван Костов можеше, и правителството, не персонално той, да проведе лустрация още много, много отдавна. Да, Иван Костов можеше да промени и Конституцията, така както да не правите в момента временна комисия, която въобще да не заседава и да няма намерение да заседава. Всички тези неща излезте и ги кажете, може пък да Ви олекне. Кажете: да, шест месеца нашето правителство не промени абсолютно нищо за данъчните складове, не направихме нищо. А сега в момента, цитирам Ви Вас: „ще внесем едни законодателни промени“, но някога, в пожелателен вариант, евентуално, ако Ви одобрят и другите Ви коалиционни партньори. Всички знаем как стават тези неща във Вашата коалиция, не става така Вие да решите нещо да внесете и да се внесе, ами някой може да е против от Вашата коалиция. Затова, с изключение на „Продължаваме Промяната“, всички казахме, че тази комисия, която Вие искате да набутате в друга голяма комисия, е изключително важна и трябва да бъде създадена, за да се види защо има тези надценки, защо в крайна сметка, както при купуването на газ плащаме 30% повече, защо „Лукойл“ продава на такива цени? Но по-важното е финансовият министър да предприеме мерки още днес или още вчера, за да разследва тези неща, защото той може, има целия ресурс. Вижте, има един неписан закон: „И най-слабата държава е по-силна от най-силната мафия“. В случая и тази наша най-слаба държава, която не е била никога толкова слаба, е много по-силна от „Лукойл“ и може да направи чудеса, но няма желание. И Вие като мнозинство не правите нищо в тази насока, само говорите от тази трибуна, призовавате да вкарате една тема в друга тема и да я убиете. Ето, тук Ви се каза на няколко пъти за какви суми става дума, които се отклоняват и не се

Благодаря, господин Ганев. За процедура – Емил Георгиев. След това изказване от Радомир Чолаков. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Една тема, която на пръв поглед би трябвало да не предизвиква никакво напрежение, досега да бяхме гласували, да бяхме забравили. Само че колкото повече говорим, толкова повече темата придобива трагикомичен характер. Аз искам да дам още едно предложение към разширение дейността на тази комисия – тя да започне да се занимава и с обстоятелствата защо футболният отбор на България загуби от Грузия с 2:5?

Благодаря, господин Председател. Колеги, ще ми се да се опитам да бъда последен в дискусията, но явно няма да стане. Аз наистина не мога да разбера колегите от ДБ, които всъщност инициираха този дебат с предложенията си. Значи, колеги, като стоя отстрани и слушам, си правя два извода, в смисъл защо това се случва в момента? Очевидно бяха дадени хиляди аргументи защо петролната тема е много важна, много дълбока и много аспектна. Дадоха се всички аргументи, които да обосноват създаването на отделна комисия. И ако Вие не искате да бъде създадена отделна комисия, а настоявате да бъде разширен предметът на тази комисия, която в момента се занимава с цената на газа, това за мен има две обяснения – или наистина умишлено искате да блокирате работата на комисията за газа, или става въпрос, както много често в тази зала става въпрос, за его, за човешко его – понеже съм направил едно предложение, искам то да бъде прието, защото така съм го направил и искам пък. Значи и в двата случая е грешка, и в двата случая това не е добро поведение. Пак казвам, или искате да блокирате Комисията, или просто в момента трябва да се приеме едно предложение, защото е направено и някой иска да си начеше егото. Дайте ми друго обяснение, моля Ви се. Нямам нищо против, между другото, да водим дебат. Не споделям виждането, което беше споделено от някои колеги, че се губело парламентарно време. Напротив, аз считам себе си към тази част от народните представители, които смятат, че парламентът е място за говорене, и намирам за добре да говорим, защото най-малкото, дето се вика, запознаваме се, виждаме си гледните точки, виждаме кой как мисли и можем да изолираме в крайна сметка тези с ужасното его. его. Да ги изолираме най-накрая тези хора, защото ставаме заложници – аз съм казал, аз го искам и искам пък, и Вие ще ми го дадете. Това е едното, което исках да кажа. Моля Ви наистина, очевидно е вече, имаме Комисия за газа, дайте да ѝ удължим мандата, и аз ще гласувам с двете ръце за това да има петролна комисия, отделна, именно заради огромния кръг проблеми, които са възникнали там. И второто, което искам да кажа в тази връзка, е – много се радвам наистина, че беше повдигната темата и за петрола, за да видим колко са дълбоки проблемите там и колко въпроси има, на които трябва да отговорим. И тук искам да кажа две неща в две подточки, по петролната тема. Първо, колеги, казвам го аз, защото мисля, че имам право да го кажа. Омръзва ми лека-полека ГЕРБ да бъде обвиняван просто ей така, за да кажем нещо за ГЕРБ. Държавната петролна компания, когато ГЕРБ в предишното правителство каза, че ще я прави, аз бях обикновен гражданин, честно Ви казвам, се зарадвах. Зарадвах се като гражданин, зарадвах се, защото започна пропукване в доминиращата икономическа мисъл дотогава. И мисля, че колегите от БСП това нещо трябваше да го оценят. Вие много добре знаете, че ние имаме една доминираща икономическа концепция в последните години, която ще бъде налагана, ако ще пазарът да се взриви, ако ще да се разруши всичко, невидимата ръка на пазара ще го разрушава и държавата трябва да бъде безпомощна, държавата трябва да бъде обезсилвана и да няма никакви механизми да го спре, и да ѝ се забранява да го спре компания. И аз бях искрено изненадан, когато видях тук, че хора от БСП искат тя да бъде закрита, макар че би трябвало да искат да я развият. Другите, които искат да бъде закрита, е ясно защо искат да бъде закрита – или заради идеология, или за да не може държавата да регулира и по този начин. Пак има само две причини. Котката трябва да лови мишки! Котката трябва да лови мишки и ако бялата котка е спряла да лови мишки, трябва да дойде черната котка или обратно. Така разбирам аз икономическите теории, по този начин ги разбирам. Има цикли, има исторически периоди, има икономически периоди – всички сме го учили и знаем, че няма един-единствен икономически модел. Защо ГЕРБ не се бил сетил по-рано? Извинявайте, но що за обвинение? Ами, защото има икономически цикли, икономически периоди – има време да се разхвърлят камъни, има време да се събират камъни. Дошло му е времето. Тогава му дойде времето. Вие защо я закрихте? За да може да се каже: ама те ГЕРБ я направиха късно – ами хубаво, направили са я късно, ако е добро, просто продължете го. Тези мисли исках да споделя с Вас, пак така в контекста на разговора да споделяме мисли и да ги обменяме. Много Ви моля наистина, дайте да гласуваме, това вече всички го призовават, да се удължи мандатът на Комисията за газа, и пак казвам, с две ръце ще гласувам за комисия за петрола с всичките ѝ аспекти. Благодаря Ви. Благодаря, господин Чолаков. Има ли реплики към Радомир Чолаков? Има. Георги Свиленски, Атанас Михнев и Делян Добрев. Колеги, може би така няма да стигнем до 14,00 часа да изчерпим точката и нямаше нищо лошо, ако това всичко, което си го мислехте Вие, беше в главите на Вашите колеги в предишните народни събрания, когато беше създадена, съответно в тогавашния Министерски съвет. Тя беше създадена, за да бъде поредната фирма „Автомагистрали“, тя не беше създадена, за да се намеси държавата, тя не беше създадена да се коригират цените, тя не беше създадена, за да се върне държавата в петролния бизнес. Тя беше създадена, за да бъде поредната фирма „Автомагистрали“, която да източи държавния бюджет и която

въпреки че трябва да се спомене, че икономическият гений на ГЕРБ да създаде Държавна петролна компания ни нарежда до десни държави и свободни държави като Венецуела, но да си говорим с днешна дата. Поставя се въпросът за поскъпването на цената на бензина. Това е любимата Ви тема – защо бензинът се е качил с 35%, и много ми е неприятно, но ще трябва да се съглася с анализа на колегите икономисти от ГЕРБ. Те много точно го казаха – суровината не е поскъпнала, акцизът не се е променил, ДДС не се е променило, самият бизнес не се е променил. Защо тогава се качва цената? Ами, явно цената се качва, защото търговците си слагат по-висока търговска надценка. Едни такива компании, като „Сакса ойл“, „Инса ойл“ и други подобни, и тук идва въпросът дали няма регулатор на тези цени? Ами да, има и се нарича КЗК. Къде е КЗК? България си има регулатор. Защо Ви трябва Държавна петролна компания, на която така или иначе ѝ бихме шута?

Докъде сме го докарали? Каквото и да захванем да променяме, стигаме до някакво регулаторче, до някаква комисийка, подкомисийката на подкомисийката. Имаш проблем с изборите – иди в ЦИК, имаш проблем с петрола – отиди в КЗК, имаш проблем с цените на енергията – отиди в КЕВР. А всички тези независими регулатори, комисийки и подкомисийки, назначавани в мандата на ГЕРБ. Скъпи колеги, положението все още, ще си позволя да цитирам колегата Петров:

Колеги, моля за ред в залата. Моля за изказвания по темата, че останаха едни 15 минути. Заповядайте за трета реплика, господин Добрев. Господин Чолаков, те не Ви разбраха за какво е тази Държавна петролна компания. Тя е, за да даде възможност на оператори, които искат да внасят горива, да съхраняват в нейните складове, защото това е едно от изискванията на Закона. на Закона. Между другото, тази компания е създадена със закон, колеги, и единственото, за което Ви оправдавам, че не сте чели този закон, е, че Вие я затворихте, закрихте я – няма такава компания, защо да четете закона? Ако някой си беше направил труда да прочете закона, щеше да види, че тя може да се намесва на пазара на горива, когато горивото е евтино, струва примерно 2 лв., тази компания може да купува гориво, да го съхранява в складовете, които оперира, и впоследствие, когато е висока цената, да го продава. Така правят в целия свят всички нормални държави и го направиха още в началото на кризата с горивата. Господин Чолаков, аз от Вас очаквах и нещо друго – очаквах Вие като юрист да ми кажете, защото аз не съм юрист, не ми се струва нормално, но все пак не съм юрист и не мога да го твърдя тук от тази трибуна, дали можеш по средата на работата на една комисия, без мотиви, без нарочно предложение да ѝ измениш предмета на тази комисия, при положение че първоначалната точка, която се разглежда в дневния ред, е единствено за удължаване на срока? Тоест без мотиви да дадеш съвсем друг смисъл на Комисията покрай предложение за удължаване на срока. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Добрев. Господин Чолаков е за дуплика и след това господин Ганев за процедура.

За втори път, мисля, ми се налага да кажа, колеги, че юридическите лица сами по себе си не са грешни. Те не извършват престъпления. Защото Вие казвате: Петролната компания е била създадена, за да извършва престъпления. Една петролна компания не може да извършва сама по себе си престъпления. Има хора, които могат, други няма да ги вършат. Моят въпрос е защо не продължихте дейността на Петролната компания, а я закрихте? Пак казвам, има две възможни отговора – или заради лобистки интереси, за втория се сещате. Автомагистрали, впрочем също бяха една много лоша компания, която в момента продължава да работи, нали? И по ин хаус договори продължава да работи, и по старите договори, сключени от ГЕРБ, продължава да работи… Нали беше лошо, защо продължава да работи, защо не я закрихте и нея? Този цинизъм ми омръзна, разбирате ли? Омръзна ми този цинизъм! На КЕВР, нали му сменихте борда и щеше да намали цените, защо не ги намали? Сега казвате: това КЗК не може да върши работа, да видиш, като назначим новото, как ще свърши. Не, и новото няма да свърши. Отсега Ви казвам, че няма да свърши. И тук пак идва въпросът за други регулаторни механизми, с които държавата може да интервенира на пазара. Ние не може да продължаваме повече да разчитаме на регулаторни органи на пет членове, които избираме тук. Отделно, че КЗК не регулира пазара, а той регулира монополите. И последно, на въпроса на господин Добрев, който ми зададе: юридически дали е възможно по средата на работа на една комисия да ѝ се измени мандатът? Връщам се отново на това, с което започнах, господин Добрев, егото. Всичко може. Ако си обсебен и ако си решил да превърнеш парламента в парцал, да не прави нищо, или да прави каквото си иска, каквото те искат, всичко може. Както виждате, може незаконни решения да приемаме, може противоконституционни решения да приемаме, може противоконституционни закони да приемаме, защото така! Защото ние, господин Димитров, нали, сме на власт.

Господин Председател, тъй като тази точка е изключително важна и е важно днес да вземем решение за удължаване работата на Временната комисия, правим процедурно предложение от името на групата на ВЪЗРАЖДАНЕ за удължаване на работното време до приключване на тази точка, която обсъждаме в момента. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ганев. Обратно становище има ли?

удължаване времетраенето на настоящото заседание до приключване на настоящата точка от Програмата. Гласували

Благодаря, господин Председател. Присъствахме днес на изключително очарователен дебат, нещо ново за страната – денят, в който ГЕРБ установи, че нещо по „Лукойл” да се разследва,

но никой в ГЕРБ толкова години не се сети, че „Лукойл” не плаща данък печалба. Напротив, господин Бойко Борисов беше изключително близък с шефа на „Лукойл” и случаят „Лукойл“ е малко като с Мишо Бирата, когато Борисов се обаждаше на Ваньо Танов и му казва: „Аз не съм като Първанов. Като обещая нещо, го спазвам.“ И точно поради тази причина, днес, където е терминалът на „Лукойл”, дори беше трудно митничари да влязат, и това нещо се знае много добре. Но днес дойде денят, в който, след като през цялото управление на ГЕРБ „Лукойл” не плащаше данък печалба, ГЕРБ съзряха, че има проблем с „Лукойл”. Нормално е „Лукойл” да плаща корпоративен данък, както стана в Румъния например, или както стана на остров Сицилия в Италия, където държавата обаче си върши работата. Тук държавата обслужваше „Лукойл”. И най-доброто доказателство, колеги, за това е представителят на държавата в „Лукойл”, този, който държи златната акция, е същият, който обслужваше руските интереси по време на едно друго правителство – пак на Бойко Борисов, който Трайчо Трайков беше опитал да го уволни, господин Красимир Първанов, ако помните. Той подписа този договор, който е за АЕЦ „Белене“, който задължи България, колеги, и Бойко Борисов по някаква причина е преценил, че този човек е много ценен икономически кадър, или човек, защитаващ българската държава, та го сложи да пази златната акция. И колко отчете този човек, който пази златната акция, до българската държава и правителството – нула. през цялото управление на ГЕРБ „Лукойл” си правеше каквото си поиска, не си плащаше данъците и днес рязко от ГЕРБ се разчувствахте. Колеги, за да видите, че ние сме изключително конструктивни, господин Добрев, за да разберете, че по никакъв начин не искаме да бламираме работата на Комисията за газа, а напротив, ние оттегляме нашето предложение сега, което беше да съчетаем двата предмета в Комисията. Правим ново предложение, колеги, и се надяваме Вие да го подпишете, да си удържите на думата: да ни подкрепите да създадем отделна такава комисия. Само се надявам да не стане като с подкрепата Ви за досиетата. Вие тогава за досиетата казахте, че ще ни подкрепите, а в момента на гласуването, имаше един човек от ГЕРБ в залата и това е много лесно проверимо. Така че идваме сега при Вас за подписите и вкарваме в Деловодството на Народното събрание веднага предложението. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ:

Господин Мирчев, аз току-що разбрах от моите колеги, че докато ние водихме дебата в тази зала, част от колегите са подписали и внесли вече в Деловодството на Народното събрание предложение за нарочна комисия, такова, каквото и Вие ще направите, и ще Ви подкрепим утре да влезе извънредно като първа точка в дневния ред на Народното събрание. Правя това процедурно предложение, господин Председател, пред Вас да го включите като първа точка утре, за да може да решим този въпрос и да се види, че никой не бяга от тази тема. Господин Мирчев, Вие изговорихте тук един куп неща за Мишо Бирата – лека му пръст, и разни други такива историйки от жълтите вестници, но аз не чух да кажете защо при по-скъпа цена на петрола 2012 г., бензинът и дизелът са били с 35% по-евтини? Ей това ни обяснете. Хората не ги интересува кой с кого е играл карти или кой с кого е пил бира, интересува ги защо 2012 г. при по-скъп петрол бензинът беше 2,75, сега при по-евтин петрол – бензинът е 3,50? Ето това ги интересува, това кажете, а не за данъци, за карти, за бира и за не знам си какво друго, и кебапчета, и картофи.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Мирчев! Аз имам следния въпрос, понеже хвърляхте вина върху ГЕРБ. Ами в Четиридесет и първото народно събрание председател на Комисията по икономика, енергетика и туризъм беше пак Мартин Димитров. Искам да попитам: защо тогава не повдигна този въпрос, а сега тук пламенно как никой, как Вие сте първите и откривате топлата вода? Искам да ми отговорите на този въпрос. Много Ви благодаря.

Уважаеми господин Мирчев, пак за втори път да се опитаме да го обясним на колегите от ГЕРБ, в случай че не са разбрали. Ако цената на петрола сега е по-ниска отпреди 10 години, ако свързаните с работа разходи са абсолютно същите, както преди 10 години, 10 години, ако данъците са същите, както преди 10 години, то това означава само едно нещо – търговците увеличават своя марж на печалба. Надявам се, че като икономисти ме разбирате, мога да Ви го начертая, ако е необходимо, с графика.

Господин Иванов, Мартин Димитров е един от най-известните борци по отношение на „Лукойл” и данъчните складове. Може би сте забравил обаче, че измервателните уреди – една от причините да ги има, е точно Мартин Димитров, и не е като да не се е сетил за тази работа той. Мълчахте Вие в ГЕРБ толкова години, а не Мартин Димитров. А по отношение на господин Добрев, който говори по телефона. Ако иска, мога да го изчакам да затвори и тогава да му отговоря, но и да не иска… И ние искаме това да проверим, господин Добрев – защо цената на „Лукойл” е такава? Трябва да Ви кажа, че ако имаше държава и човекът, който отговаря за златната акция, господин Добрев, в „Лукойл” си вършеше работата, ние щяхме да знаем този отговор от него. Обаче той един отчет не е пратил до тази държава, това правителство не знае какво става вътре, може би защото се обслужват точно руските интереси…

Йордан Цонев е първи за изказване, след това е Десислава Трифонова. Колеги, нека само да се успокоим! Напомням, че в дискусията остана единствено удължаване на

и даже мислех да се откажа от изказването, но все пак да използвам повода, че ми дойде редът, за да кажа няколко думи за дебата днес. Два часа се дебатира по едно искане за удължаване на срок на Временната комисия, което е правено десетки, ако не и стотици пъти, във всички издания на различните парламенти. Няма практика, или поне аз не си спомням, може и да има, но аз не си спомням на временна комисия да ѝ е променян предметът – увеличаван, намаляван или променян, по време на действие на комисията. Беше елементарно това да се каже. Вместо това обаче са много показателни темите, които се дебатираха по повод един срок. Какво показваха тези теми – че и в народното представителство, и в обществото има въпроси, които това правителство и това мнозинство не се занимава с тях. КЗК – окей. Да сте видели промени в Закона за КЗК, внесени от правителството? Няма такива! По отношение на друга временна комисия шест месеца изминаха – дейността на „Лукойл“. Ето, ние Вие казахме: ще подкрепим тази комисия, няма никакъв проблем да се създаде. В предни издания на предните два кратки парламента имаше тук 10 или 12 временни комисии. Няма нищо лошо, нека да работят временните комисии, народните представители да обследват различни казуси, които касаят дейността на обществото, особено по отношение на икономиката, функционирането на икономиката, конкурентоспособността и така Нали разбирате за какво става въпрос – няма никаква законодателна дейност по най-наболелите проблеми, и затова ефективността на работата на това Народно събрание е толкова ниска. Ние се занимаваме или с отчети три-четири месеца на различни комисии и доклади, или с решения, или със създаване на нови комисии, или с дебати по незначителен повод, дълбинни дебати по определени теми, но не по темата, по която се разисква в момента. Което пак показва дефицит на работа на мнозинството и основно на правителството. Къде е тази прословута програма по нея, дето трябва да се работи?! Кой закон е по тази програма? Какво променихме? Ако става въпрос да се промени съставът на някой регулатор, ще бъде внесено моментално – да му се съкрати срокът, да се избяга от европейската практика, въобще да се направят един куп законови, конституционни и неевропейски практики, когато трябва да се сменя. А когато трябва по същество да се промени определена работа, има дефицит в определени закони или законодателство – няма работа. Всичко се свежда до това – КЗК не работи. Ами, някой направил ли е експертиза дали в закона няма празноти? Никой не е направил. Ако е направил, защо не е внесъл предложение? Защото основно около това се въртеше за работата на „Лукойл“. Или пък за работата на НАП. Или за работата на другите контролни органи, касаещи дейността не само на „Лукойл“, на един куп други компании. Тоест аз най-честно, искрено и със загриженост апелирам към всички да повишим малко ефективността на работата на Народното събрание. И това зависи преди всичко от правителството и от мнозинството. Ето, имаме една комисия, която ние сме предложили да се създаде – тя се търкаля вече не знам колко месеца, но тук отделихме два часа, два часа и половина, за дебат, който изобщо не е по темата. Радвам се, че беше оттеглено това и наистина апелирам към всички – дайте да приключваме с тази точка и да се замислим какво точно правим по тези теми, които всеки един от нас става тук и ги дискутира, и те са теми на обществото. Благодаря Ви, господин Цонев. Предлагам да се върнем по същество към дебата – удължаваме с един месец срока на Комисията. Има ли реплики? Не виждам. Последно изказване – заповядайте, госпожо Трифонова. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, когато господин Ивайло Мирчев започна да говори лъжи за господин Бойко Борисов от трибуната и за компанията „Лукойл“, значи е дошло време за избори в България. И от тук започва предизборната кампания. Първо, към господин Мирчев. В периода 2010 – 2012 г. правителството на господин Бойко Борисов беше правителство, което за първи път в България въведе измервателни уреди за всички данъчни складове. Това е правителството, което заведе дело срещу „Лукойл“ за отнемане на лиценза, ако си спомняте. Спомняте ли си го този период? Аз нито съм била част от екипа на господин Симеон Дянков, който вкара законодателните промени и който вкара в ред цялостното отчитане на всички акцизи, не само на горивата, но на алкохолите и на цигарите. И да говорите от тази трибуна, че господин Бойко Борисов е водил пролукойлска политика, е откровена лъжа. Ако смятате, че компанията „Лукойл“ не си е плащала корпоративния данък, сте длъжен като всеки български гражданин да подадете сигнал до Националната агенция за приходите, която да извърши ревизия за последните 10 години. Все пак ГЕРБ не управлява вече. Ще видим какви данъци ще плати компанията тази година и какви действия ще предприемете Вие, след като смятате, че те не плащат данъци. Очакваме лично от Вас да видите, а не да говорите лъжи по отношение на правителството на господин Борисов. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Трифонова, да изясним само два въпроса. В един момент в данъчно-акцизните складове за горива изчезнаха част от уредите тогавашният шеф на митниците дойде и каза, че няма кой да предложи те да бъдат върнати. Дойде лично при мен и аз му казах: нямаш проблем, аз ще го предложа. И аз го предложих, защото ми каза, че няма желаещи. Това са факти, за които има свидетели, мога да Ви запозная с тях. Втори много важен факт. Оказа се, че за цигарите и за алкохола не навсякъде има измервателни уреди. Пак аз и колеги внесохме законопроект. Тогава се оказа, че в последния момент министърът на финансите поиска една нотификация, която с години не беше поискана, и се оказа, че този наш закон с години не е приет. Това вероятно не го знаете. И сега поискахме от Министерството на финансите преглед, да има навсякъде измервателни уреди и този наш закон отпреди години да бъде изпълнен. Това са фактите, ако фактите имат значение. Благодаря, господин Димитров. Втора реплика има ли към Десислава Трифонова? Няма. Заповядайте за дуплика. Благодаря Ви, господин Председател. С цялото ми уважение, господин Димитров, по времето на чие правителство бяха отменени измервателните уреди? Орешарски! Това удобно не го споменахте. Нека, моля Ви, да бъдем коректни от тази трибуна. Освен това, с чии гласове по време на второто правителство на господин Бойко Борисов се върнаха обратно измервателните уреди? По отношение на горивата, знаете, и проверете, че имаше много съставени актове по отношение на компании. Имаше и компании по отношение на алкохола, на които бяха съставени много големи актове от Агенция „Митници“. Защо трябва да спорим за нещо, по което има доказателства. Благодаря Ви. (Частични Други изказвания има ли? Удължаване на срока вече, защото това само остана. Няма. Прекратявам дискусията.

Поставям на гласуване Проекта на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД,